Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Väga austatud Vabariigi Valitsuse liikmed! Head infotunni jälgijad siin Riigikogu täiskogu istungite saalis ja interneti teel! Alustame Riigikogu 14. septembri 2022. aasta infotundi ja

registreerus 22 Riigikogu liiget ja puudub 79.Tänases infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, haridus‑ ja teadusminister Tõnis Lukas, siseminister Lauri Läänemets. Head ametikaaslased, mul on teile ettepanek. Kuna on 12 ette registreeritud teemat, siis mul on ettepanek, et iga küsimuse juures me teeme ühe täiendava küsimuse ja ühe lisaküsimuse. Kui te olete sellega nõus, olen teile tänulik. Aitäh teile! Hakkame pihta. Esimene küsija on Riigikogu liige Helle‑Moonika Helme, vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on olukord riigis. Helle‑Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Ma alustan siis olukorrast riigis ja kirjeldan seda Kuressaare Haigla juhi sõnadega: me kihutame piirkiirust ületades kuristiku suunas, Stenbocki majast aga kostub kõrvulukustav vaikus. Me kõik teame, et appihüüded kostuvad meediast, sotsiaalmeediast, ja meie postkastidesse maanduvad kirjad, mille ainus sisu on: appi, see hullus on ületanud juba igasuguse piiri! Energia hinnad ei vii ahastusse mitte ainult kodumajapidamisi, vaid ka ettevõtjaid, sest sama energiatarbimise juures on arved kasvanud juba kogunisti 300%. Te räägite vaid kokkuhoiust, otsekui oleks see asi iseeneses, mis lahendaks kõik probleemid. Samas meie kalakasvatajad näiteks on öelnud, et et kallis elekter annab tööstusele surmahoobi, siin mingi kokkuhoid ei aita. Ja kokku hoidnud on nad muuseas siiani nii, et annavad kaladele hapnikku viimase hetkeni, siis lülitavad välja ja seejärel annavad jälle natukene. Ja nüüd on neil kokkuhoiulimiit ületatud, kalad surevad. Seakasvatajad räägivad sama, piimatootjad sama. Toidukohti suletakse, haiglad vaevlevad ulmeliste arvete käes. Ainukene lahendus, mida teie välja pakute, on: tarbige vähem, säästke elektrit, kõige odavam elekter on kulutamata elekter. Ma küsin selle peale, kus maailmas te elate. Ilmselt selles maailmas, kus üks mees ütles, et lülitas oma basseini soojenduse välja ja elu on tšill. Kahjuks enamikul Eesti inimestel ja ettevõtjatel selliseid basseine ei ole, mille pealt kokku hoida. Lisaks olete mõista andnud, et teie valitsus ei hakkagi midagi enne tegema, kui Euroopa Komisjonist tuleb nii-öelda suur plaan ja teie siis lähete vastavalt sellele edasi. Paraku Kadri Simson on välja öelnud, et CO2-kvoodi kallale ei minda ja oodatakse järgmise aastani, enne kui börsiga midagi ette võetakse. Ursula von der Leyen lubab elektrikatkestusi, millega me peame end harjutama hakkama, et Saksamaal ja teistel Euroopa riikidel oma majanduse jaoks energiat jätkuks. Kas teil on üldse mingi oma plaan ja [kui on], siis missugune see on? Ma oleksin väga tänulik, kui te seda pilti natuke avaksite. Kaja Kallas, palun! Aitäh! Kõigepealt tere tulemast tagasi tööle! Tõesti, poolest juunist kuni poole septembrini saite puhata ja ma näen, et te olete väga hästi puhanud. Mul on selle üle ainult hea meel.See, hea meel.See, mis olukorras me oleme, on kõik seotud sõjaga, mis toimub Euroopa pinnal. Venemaa on alustanud täiemahulist agressiooni Ukraina vastu ja ta ei ole varjanud, Putin ei ole varjanud, et ta kasutab kõiki erinevaid sõjavorme, milleks on ka infosõda, hübriidsõda, energiasõda. Ei ole Putin varjanud seda, et ta kasutab energiat relvana läänemaailma vastu. Putini panused on sellele, et meie ei pea vastu, et tegelikult lääs murdub, meie ühtsus murdub ja me lähme ühiskondadena üksteisega tülli. Aga me ei saa seda Putinile [võimaldada], sellepärast et see on otseselt meie julgeoleku küsimus.Sellepärast, et tõesti on väga rasked ajad energiahindadega seoses, teeme me terve rea meetmeid. Võib-olla te puhkusel olles lugesite raamatuid, mitte lehti, seetõttu käin üle,

universaalteenuse hinna, mis peaks tooma seda hinda alla ja inimesed, kellel on börsipakett või kes on üldteenusel, saaksid seda universaalteenust. Teiseks, me oleme juba kokku leppinud kõikvõimalikud toetusmeetmed selleks, et inimesi aidata. Kõigepealt elektri hinnast. 50 eurot megavatt-tunni kohta riik kompenseerib kodutarbijale, see on siis sellest elektri hinnast, mis läheb üle 80 euro megavatt-tunni kohta. Lisaks,

megavatt-tund]. Seal on küll mahupiirang 2600 kilovatt-tundi. Kaugküttetarbijatele hüvitame 80 eurot megavatt-tunni kohta ületavast hinnast 80%. See kõik tundub keeruline, aga ei ole vaja muretseda, sellepärast et need

Läheme edasi. Palun, täiendav küsimus, Helle-Moonika Helme! Aitäh! Ma teadsin, et te alustate sellega, et poete kohe Putini selja taha ja hakkate lahenduste asemel tema jutupunkte edastama. No see on tore, et te mingil määral mõtlete toetustele. Samas teised riigid on juba tükk aega tagasi väga jõuliselt oma kodanikke toetama asunud, aga teie ikka töötate siin välja mingeid skeeme, mis paraku ei ole piisavad, ei aita kõiki. Ning tegelikult jagatakse meie kõigi käest kõrgete energiahindadega kokku korjatud raha lihtsalt tagasi nendelesamadele energiaettevõtetele, kes meid igapäevaselt valitsuse kaitse all röövivad.Ka Euroopa Komisjoni plaan näeb ette, et riikidel tuleb kõrgetest energiahindadest tulenev [suurem] maksuraha kokku koguda ja sellest tarbijate energiakulusid hüvitada. Lisaks on eriti absurdne, et neil on meede, et hiigelkasumeid teenivaid energiaettevõtteid tuleb veelgi toetada. Ja tegelikult mul on kahju, et Reformierakond on läinud sellist sotsialistlikku laustoetamise teed, samas kui meil on lausa unikaalne võimalus pakkuda kõigile Eesti tarbijatele oma Eesti Energias toodetud elektrit hinnaga 4 senti kilovatt, kusjuures seal sees on tootmiskulud, võrgutasud, 100% kasumit. Me ei rahastaks seejuures mitte Putini sõjamasinat ega paari võimuerakonda ega üksikuid energiaärimehi, vaid selle raha saaksid meie oma energeetikud, meie ettevõtjad, kelle konkurentsivõime tõuseb ülejäänud Euroopaga võrreldes. Me ei oleks seega mitte viie Euroopa rikkaima riigi hulgas, vaid oleksime Euroopas esimesed nii oma rahva heaolu, õnnetunde kui ka majanduskasvu poolest. Me oleksime riik, kes ei peaks end piirama, kes ei peaks oma inimesi külmades ruumides elektrikatkestustes elama sundima, sest meil on unikaalne võimalus see kriis ise oma inimeste ja ettevõtjate jaoks ära lahendada.Miks te keeldute seda poliitilist otsust tegemast? Kui teie neid otsuseid ei tee, siis te olete riigijuht, kes ideoloogia nimel piinab oma rahvast. Me ju teame neid riigijuhte ajaloost, kes suure ideoloogia võidukäigu nimel oma rahvaid piinasid ja hävitasid. Kui teised Euroopa juhid tahavad olla nende riigijuhtidega ühes reas ja viia läbi ideoloogilist rohepööret, siis kas oleks palju palutud, et teie sellest haletsusväärsest rivist välja astuksite (Juhataja helistab kella.) ja asuksite tööle oma rahva heaks, milleks teid on valitud? Minu meelest ei ole midagi halba selles, et Riigikogu liikmed on hästi puhanud. Nagu näha, väga palju sõnu mahub sellesse kahesse minutisse. Meil ongi ideoloogilised erinevused teiega, proua Helme. Meie nimelt arvame ja oleme seda joont hoidnud, et Eesti ei tohi mitte kunagi enam üksi olla. Mitte kunagi enam üksi!

võtab Venemaa meid kergesti üle, aga kui oleme koos teistega, siis ei ole see võimalik. Ma tean, et meil ongi väga selged ideoloogilised erinevused. Teie arvate, et Eesti ei vaja mitte kedagi teist, aga tegelikkuses see muidugi nii ei ole, kui me faktidele otsa naeruvääristate kokkuhoidu. Mina seda ei teeks. Kõik riigid Euroopas juhivad sellele tähelepanu ja me peame kõik mõtlema sellele, ka riik peab mõtlema, kuidas me saame kokku hoida. Meil on ju käimas energiasõda – energiasõda, mida Putin ei ole absoluutselt varjanud. Kui see oleks kõik nii lihtne, nagu teie oma jutus olete välja toonud! Jah, teie näitlejaanne muidugi teeb teile au, aga kui see kõik oleks nii lihtne, nagu teie välja pakute, siis tekib küsimus, miks teised Euroopa riigid ei ole seda teinud.Meil on viiendaks kõige odavam elekter, kui me võrdleme kõikide Euroopa riikidega. 22

igasuguste pakettide väljatöötamisel selle jaoks, et mõelda oma inimestele, aidata inimesi rasketel aegadel. Kuna enne aeg sai otsa, ei saanud ma lõpuni üles lugeda kõike seda, mida me inimeste jaoks teeme. teeme. Me oleme tõstnud toimetulekutoetust tervelt 33%, järgmisest aastast tõuseb tulumaksuvaba miinimum 654 euroni, mis tegelikult jätab just kõige haavatavamatele inimestele rohkem raha kätte. Me tegeleme energiatootjatega, et ka ülemääraseid kasumeid jagada inimestele ja ettevõtjatele tagasi või et hinda allapoole tuua. Aga kõige selle juures on oluline ka kokkuhoid, sellepärast et pakkumine ei suurene meil üleöö. See tähendab seda, et meil on

peaminister, kes Eestis väga kriitilisel ja pineval ajal võttis rahulikult puhkust, on oma puhkuse käigus unustanud, millised reeglid meil siin Riigikogus on. Ma palun istungi juhatajal tuletada peaministrile meelde, et infotunni formaat on see, et saadikud küsivad ja valitsuse esindajad vastavad, mitte see, et valitsuse esindajad või siis peaminister annavad saadikutele erinevaid hinnanguid. Aitäh! Nii nagu ma juhtisin peaministri tähelepanu

juba oktoobris-novembris tulid rekordilised hinnad, jõuludest rääkimata. Mis siis veel oli! Ja sõjani oli siis veel mitu kuud aega. Erinevad spetsialistid, mitte poliitikud, on öelnud, et algpõhjuseks oli tegelikult ikkagi kunagi see raha trükkimine, mis Euroopas tehti, loomulikult ka tasakaalust väljas elektribörs ja loomulikult rohepööre,

tol korral selle asja teistpidi keeras! Nii et põhjusi on ikkagi [mitmeid]. Üks peapõhjus loomulikult on see, et me ise siin riigis ei tegutse, eks ole. Väga täpselt Tõnis

Kõik see, mis on riigi teha – aktsiiside langetamine, käibemaks, dividendid, CO2-kvoodid, taastuvenergia tasu –, kõik see on ju meie teha, aga me kuskilt otsast ei taha midagi maha võtta. Ma ütlen teile niimoodi, et see sotsiaalenergia – teie ministrid on juba välja rääkinud, et sellega ei võida inimesed palju. Ei ole tagasi tulnud mitte ainult teine Eesti, vaid ka keskmine Eesti, jõukas tarbija on juba hädas. Öelge, miks te ei hoia oma rahvast.

gaasimahutid täidetud ainult 30% ulatuses eelmisel suvel. Kui tavaliselt gaasimahuteid täidetakse maist kuni oktoobrini, siis mullu seda gaasi Venemaa lihtsalt ei müünud. See tähendas seda, et me läksime talvele vastu nii, et gaasimahutid olid tühjad. Ja see kõik oli eelmäng sellele sõjale. Seda ei ole Putin varjanud ja seda te võite lugeda [meie] ajakirjandusest, välismeediast, igalt poolt. Need on faktid, mida ümber lükata ei saa. Nii et jah, energia hinnad on tingitud sellest sõjast väga selgelt ja [see on] energiasõda, mida Putin peab läänega,

on põlevkivi vastu. Reformierakonna valitsuse ajal, Andrus Ansipi valitsuse ajal tehti viimane põlevkivielektrijaam, uus Auvere elektrijaam ehitati. Selles mõttes meie teod on läinud vastuollu sellega, mida te väidate. Nüüd veel rohepöördest. Rohepööre on endiselt vajalik ka sellel põhjusel, et kui me vaatame energiaallikate hindu, siis taastuvelektri, taastuvenergiaga seotud sisendite hinnad on kõige madalamad.

sealhulgas kivisüsi, on kallimad. Ja ma ei tea, kust te võtate selle 40 eurot megavatt-tunni kohta. Praegu Konkurentsiamet hindab [olukorda, et] universaalteenusele määrata nii‑öelda reguleeritud hinda. Sealt tuleb vastus ka teie küsimusele: see hind tuleb märksa kõrgem, isegi kui arvesse

Aitäh juhatajale! Austatud haridus‑ ja teadusminister Tõnis Lukas! Te kahtlemata teete väga head tööd haridusministeeriumis.

aususest, kokkulepetest kinnihoidmisest. Te käite koolides ja ülikoolides, te räägite väga ilusaid pateetilisi sõnu ja olete kahtlemata selles esirinnas.

Kui palju see läheb kokku väärtustega, eetikaga, kokkulepetest kinnihoidmisega ja kas teie sõnad ja teod siin kattuvad? Palun põhjendage seda otsust, miks Isamaa jäi eriarvamusele. Kas see oli ootamatu, see otsuse ettevalmistamine? On kaks väga olulist kriteeriumit. Üks on isiku sobivus, mis on väga tähtis kriteerium, inimese pädevus, tema eetiline taust on väga tähtis, ja teine on kahtlemata protseduur,

Niisugune väike mõttevahetus siin infotunnis ministrite vahel on mõnikord emotsionaalne, mõnikord on informatiivne. Aga aitäh selle kiituse eest, mis te kui valdkonna ministrile andsite. Tõesti, ma tunnen ennast selles valdkonnas suhteliselt hästi, aga alati on võimalus areneda. Mis puudutab Eesti esindaja kontrollikotta saatmist, siis ma jäin valitsuses eriarvamusele. Üks minu motiividest oli tõesti see, et minu jaoks tuli see ootamatult ja kiiresti. Ja

Täiendav küsimus, Jaanus Karilaid, palun! Jah. Teie enda erakonna esimees härra Seeder on väga selgelt öelnud välja avalik-õiguslikule portaalile, Keit Pentus-Rosimannus ei ole hea ega sobiv kandidaat. Ja ta on seda väga põhjalikult ka põhjendanud. Kas te pole nõus erakonna esimehega, tahate selle ümber lükata või te tegelikult olete ikkagi nõus edasi tegutsema, kuna on selline põhimõte, et kui on tegu otsusega, mis peaks olema konsensuslik ja arusaadav, siis võiks võidelda selle nimel, et see otsus tagasi kutsuda?

valitsuses ei olnud selles osas üksmeelt? Kaks erakonda nagu teadlikult läksid seda teed, et sellisel kujul, läbipaistmatul kujul korruptiivse hõnguga inimene kandidaadiks esitada? Tõnis Tõnis Lukas, palun! Aitäh! Te olete ajakirjandust täpselt jälginud. Täpselt nii on, et Isamaa jäi eriarvamusele. See taust, milline on õiguslik foon sellega tegeletakse. Sellega tegeleb riigikontrolör, sellega tegelevad asjatundjad Eesti riigis. Poliitiliselt liigume me edasi ja meil on valitsuses koostöö olemas. Aitäh! Sellega lõpetan küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kolmanda küsimuse juurde. Selle esitab Kert Kingo, vastab siseminister Lauri Läänemets. Teemaks on sisejulgeolek. Kert Kingo, palun!

et politseinike töökoormus on väga suuresti kasvanud, nende vastutusvaldkonnad on laienenud, lisanduvad veel erinevad kriisid, millega nad peavad tegelema. Ja et nüüd, eelmisel aastal tuli veel eriti ränk pööre. pööre. Politseist lahkus 615 töötajat ja sellega läks raisku väärtuslik politseinike väljaõpe, samal ajal asemele tuli ainult 260 töötajat. Ja politseipeadirektor rääkis selles valguses, et selle põhjuseks on justkui madalad palgad. Aga ega meil ei ole mõtet siin kedagi petta. Inimesed saavad ju aru, et tegelikult üks põhipõhjus, miks sellisel hulgal politseiametnikke lahkus, oli see, et nemad lihtsalt sunniti töölt lahkuma, kui nad ei olnud nõus vaktsineerima. Vaktsiinisunnile mitte mitte allunud politseinikud sunniti töölt lahkuma. Politseiteenistusse astudes annab iga teenistusse astuv isik järgmist teksti sisaldava ametivande.

Nüüdseks on kohus tuvastanud, et vaktsineerima sundimisega on rikutud inimeste põhiseaduslikke õigusi. On rikutud põhiseadust. Seega on politseipeadirektor Elmar Vaher vastava käsu andmisega rikkunud põhiseadust ja ei ole rakendanud talle antud võimu õiglaselt ja erapooletult. Ta on rikkunud oma ametivannet. Minu küsimus on see: kuidas on võimalik, et seadust ja ametivannet rikkunud juht jätkab endiselt oma ametis?

Kindlasti on väga oluline ka see, et oma tööd tehes, kui meil on mingisugused reeglid, ei paneks sa kellegi elu kuidagi ise ohtu. Kas see [otsus] oli õiguslik või mitte – tõesti, kohtu esimene aste on selle otsuse teinud täpselt nii, nagu te kirjeldasite. Mina ministrina ootaks ära nüüd asjade edasise käigu. Ma tean, et Politsei- ja Piirivalveamet kaalub võimalust see otsus edasi kaevata, et siis kohtu järgmised astmed saaksid anda sellele lõpliku hinnangu. Ma arvan, et see on aus. See on aus osalt Politsei- ja Piirivalveameti enda suhtes. Ja teisalt oleks aus välja selgitada lõplik tõde ka nende inimeste suhtes, kelle kohta teie küsimus käis. Mina ministrina arvan, et ma ei hakka võtma ühtegi poliitilist seisukohta enne, kui kohus on otsuse teinud. Muidu ma ei ole aus nende inimeste vastu, kelle pärast te muretsete, ega ka nende inimeste vastu, kes politseis head ja tublit tööd teevad. Aitäh,

lähen selle teemaga edasi. Praegu on ikkagi politseis tööjõuprobleem niivõrd kriitiline, et politsei peab nüüd valima, milliseid tegevusi nad teevad ja milliseid nad ei tee. See olukord ei ole kindlasti normaalne. See tähendab, et meie sisejulgeolek on väga pehmelt öeldes rabe, kannatab inimeste turvatunne,

Siia lisandub veel ligemale 80 000 Eestisse asunud nii-öelda Ukraina sõjapõgenikku, kellest arvestatav osa on ju vene keelt rääkivad inimesed ja koguni vene rahvusest isikud. Nendel [on] erinev kultuur, kombed ja tavad ja sellest võivad tekkida konfliktid. Ei maksa ennast petta, et neid konflikte ei ole juba tekkinud ja neid edaspidi ei teki. Ja sellises olukorras on politseisse tööle asuda soovijate puhul nõutavaks tingimuseks endiselt vaktsineerimine. Ja mitte ainult, nõutakse ka tõhustusdooside tegemist. Ja seda nõutakse ka veel täna. Ma eile õhtul vaatasin veel üle, see on üks suur tingimus olukorras, kus politsei ütleb, et nendel on tööjõupuudus. Need otsused ei ole ju iseseisvalt tekkinud, need otsused on vastu võtnud ameti juht. Mina leian, et ameti juht, kes endiselt olukorras, kus on seatud küsimärgi alla [selle otsuse] õiguspärasus

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma arvan, et see küsimus on väga paslik pärast teie vastust Kert Kingo küsimustele. Ma arvan, et te kindlasti teate sellist inimest nagu Virve-Elfriide Köster ehk tuntud kui Kihnu Virve, kes on tuntud rahvalaulik ja kelle loomingu hulka kuulub ligi 400 laulu. Ja muuseas, teda on tunnustatud 2008. aastal Pärnumaa vapimärgiga ja 2011. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Rääkisime siit ja sealt ja ühel hetkel ta keeras jutu riigivalitsemise peale. Ma küsisin ta käest, mis mis ta sest valitsusest praegu arvab. Virve, otsekohene inimene, ütles järgmised sõnad, mis ma annan edasi muutmata kujul: "See valitsus ei kõlba enam perse ka." Siit minu küsimus, hea minister. Miks võis olla teie arvates selline hinnang teie valitsusele? Ma enne, kui annan Lauri Läänemetsale sõna, ütlen, et ma palun siin saalis

ja loomulikult inimesed on selle peale pahased. Ma loodan, et te rääkisite täpsemalt, kuidas need asjad on, aga ma arvan, et see võib üks põhjus olla tõesti, et eelmine või üle-eelmine valitsus näiteks ei täitnud

millele eelarvenõukogu pidi andma hinnangu. Eelarvenõukogu ei kiitnud seda heaks. Seal oli põhiliselt kaks põhjust.

Kevadine stabiilsusprogrammi vaade – ma tuletan meelde, et see ei olnud veel päris RES – väidab, et ei ole realistlik, et valitsussektori palga‑ ja tarbimiskulud suurenevad seejuures eelmise vaatega võrreldes

vaid realistlikult ka kuludes. Selline prognoos tähendaks ju reaalkulude vähendamist valitsussektoris. Ma ei tea, kuidas see võimalik on praeguses palgasurve olukorras ja ka koalitsiooni lubadusi arvestades. Aga see selleks. Milline see korrektsioon riigi eelarvestrateegia raames saab olema? Kui jäädakse selle raami juurde, mis Rahandusministeerium andis, siis peaks ju reaalkulusid valitsussektoris

sisaldab alati arvestuslikke kulusid. Näiteks pensionid, kõrgemate riigiametnike palgad, kaitsekulud osatähtsusena SKP‑s, töötuskindlustushüvitised ja kõik sellised asjad on seotud makromajandusliku prognoosiga, need arvutatakse makromajandusliku prognoosi põhjal ning kõrget inflatsiooni ja palgakasvu arvesse võttes. Nüüd, samuti ei ole faktitäpne see väide, et prognoos tugineb 1,5 aasta tagustele RES-i otsustele. Esiteks sisaldab prognoos 2022. aasta eelarvet ja teiseks hinnati ka RES-i üle, kui tehti 2022. aasta eelarvet. Ja kolmandaks, prognoos arvestab ka lisaeelarvega ehk pool aastat tagasi tehtud täiendavate otsustega, mis lisaeelarvega tehti. Tõsi on see, et septembris see et septembris see pikaajaline eelarvestrateegia ei osanud ette näha hinnataseme nii suurt muutust, nagu see on praegu olnud. Sellist inflatsiooni mitte keegi prognoosida ei osanud. Samamoodi, nagu ma ütlesin, ei sisaldu selles prognoosis juba koalitsioonis kokku kokku lepitud kulud lihtsalt sellel põhjusel, et neid pole jõutud veel seadustada ja paljude kokkulepete hinnad on ka veel lahtised. Aga seda prognoosi me peame arvesse võtma. Ent veel kord, nagu ma ütlesin, te teate väga hästi, et prognoosijatega

Aga mis me selle üle vaidleme, tegelikult on küsimus ju siililegi selge. Selles raamis kulude tasemel ei ole võimalik järgmine aasta püsida, kui me räägime energiakandjate hindade tõusu leevendamisest, mida koalitsioon üritab teha,

olen juba seda välja öelnud, et tegelikult täiendavat kulu järgmine aasta, arvestades koalitsiooni lubadusi ja lihtsalt inflatsiooni mõju ka keskvalitsuse asutustele, kohalikele omavalitsustele, [tekib] ligi miljard tõenäoliselt juurde. Osa on küll investeeringud, aga väga suur osa on ka püsikulud. Siit ongi minu küsimus. Kuidas te hindate seda protsentuaalset kasvu kuludes, mis on Rahandusministeeriumi prognoosi järgi 5%? Aga kui me selle koguvajaduse kokku lööme, palju siis tegelikult järgmistel aastatel riigieelarve kulu kasvab ja kuidas seda kaetakse, mis allikatest? Kaja Kõigepealt, energiatoetusmeetmed me [katame] suures osas ju CO2-st laekuvatest rahadest. Ehk siis see kõik ei puuduta

Avaliku sektori palgad eelmisel aastal, kui tegelikult 5% tõusid palgad prioriteetsetes sektorites – see oli see otsus, mis riigi eelarvestrateegia raames sai tehtud riigieelarvega –, tegelikult palgad tõusid üle 10% ja paljudes valdkondades isegi rohkem. Reaalne palgakasv oli tunduvalt suurem. Nüüd, mis puudutab kogu seda eelarvet, siis inflatsioon mõjub ka tulude poolele. Ja tulude poolele ta mõjub positiivselt. See tähendab seda, et meil meil makse laekub oluliselt rohkem, kui oli planeeritud. Laekub käibemaksu väga palju rohkem, kuna hinnad on tõusnud ja käibemaks on hindadega laekub tulumaksu rohkem ja see näitab, et tegelikult palgad on tõusnud, ning laekub ka sotsiaalmaksu rohkem, sellepärast et seegi on seotud palkadega. Nii et ka tulupool on. Kui te küsite mult konkreetset protsenti, siis siin ma jään teile vastuse võlgu. Selles mõttes, et mina ei hakka prognoosijatega vaidlema. Nemad on öelnud, et see on 5%, sellest lähtuvalt me peame oma arvutusi tegema. Tõsi on see, et koalitsioonis kokku lepitud kulutused ei ole sellesse prognoosi

80 euroni, tõuseb üksikvanema toetus 80 euroni ja tõusevad ka peretoetused 50% kolme ja enama lapsega peredele. Need kulud kogumis oncirca200 miljonit ja see 200 miljonit tuleb tõesti

Mul on ka küsimus majandusprognoosi kohta. Tõepoolest, eelkõneleja viitas siin eelarvenõukogule. No kui ma ei eksi, minu parima teadmise kohaselt on eelarvenõukogu rääkinud ka sellest, et kui majanduses on head ajad, siis riigid üldiselt peaksid koguma reserve ja moodustama eelarvepuhvreid, selleks et kriisiaastaid ja [üldse] raskeid aegu ja majanduslangusi paremini üle elada. Ma küsingi, kuidas täna selles praeguse majandusprognoosi valguses [on]. Läheme nüüd natuke ajas tagasi, lähme pandeemiaeelsesse aega, enne aastat 2020, kui olid majanduses päris head ajad. Aga Eesti ei kasutanud seda ära. Eelarved olid olid kergelt miinuses, kuigi ma tean, et samal ajal päris paljud Euroopa Liidu liikmesriigid tegid eelarve ülejäägiga

Aitäh, väga hea küsimus! Tõesti, riik peab käituma üldiselt vastutsükliliselt. See tähendab seda, et kui majandus kasvab, on suur hinnatõus, inflatsioon, siis riik peaks käituma sellele vastupidiselt. Kui kõik tõstavad palku ja teevad investeeringuid, siis üldiselt riik peaks neid asju mitte tegema. Ta peaks neid tegema siis, kui majandusel on rasked ajad. Kui mitte keegi ei investeeri, siis riik, vastupidi, toetab majandust ja annab majandusele hoogu juurde.Halb lugu on see, et meil saavad kokku kaks negatiivset asja, mida majandusteadlased nimetavad deflatsiooniks, ehk siis väga kõrge inflatsioon ja majanduse jahenemine. Ja sellisel juhul need tööriistad, mis on riigi käes majanduse jahenemise puhul ja annaksid hoogu juurde, annavad

toon] võrdluse, miks need puhvrid on vajalikud. Kui puhvrid on olemas, siis sa sisened kriisi palju tugevamana. Hea näide oli, kui oli finantskriis, siis Lätil ja Leedul oli kerge miinus ja Eestil oli kerge pluss. Ja selletõttu meie vahe kärises finantskriisis väga suureks, kuna meil olid väikesed varud, mille abil me saime kriisist kiiremini välja tulla ja toibuda kiiremini. Seda meil hetkel sellisel kujul ei ole. Ja see tähendab seda, et me tegelikult sellesse kriisi oleme

vastab siseminister Lauri Läänemets ja teemaks on siseturvalisuse personaliga seotud probleemide põhjused ja lahendused. Alar Laneman, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud siseminister! Olukorras, kus Euroopas möllab sõda, on personalipuudus siseturvalisuse valdkonnas väga tõsine risk. Ametid, eriti selles julgeolekuvaldkonnas, kus töö on seotud ohtude ja riskidega personalile, saavad olla efektiivsed ainult juhul, kui seal on tugev sisekliima ja nad püsivad lojaalsuse vundamendil. Lojaalsus on alati vastastikune. Kui ülem ei hoia oma meeskonda, ei ole oma alluvate suhtes lojaalne,

Meedias ilmunud info on keskendunud ainult personalipuuduse numbritele ja vajadusele palgatingimusi parandada. Ja sellest on kahju, sest pealiskaudne analüüs ei võimalda häid lahendusi.Läheks natuke sisusse. Võtmekoht on muidugi mittevaktsineeritute vallandamine ja lahkuma sundimine. Vaatame seda asja lähemalt. Vaktsineeritu haigestub samuti nagu mittevaktsineeritu. Vaktsineeritu nakatab samuti nagu mittevaktsineeritu. Vaktsineeritu puudub haiguse korral teenistusest samamoodi nagu mittevaktsineeritu. Ainuke asi, milles tehti vahe, on see, et mittevaktsineeritu sunniti lõplikult lahkuma,

Aitäh! Austatud parlamendi liige! Ma arvan, et me räägime päris palju palkadest praegu osaliselt sellepärast, et riigieelarve tegemise hetk on käes. See on kindlasti üks põhjus, miks seda teemat on nii palju, mis seda teemat nii palju esile toob.Mis puudutab vaktsineeritud ja mittevaktsineeritud inimesi, siis ma usun, et Politsei‑ ja Piirivalveametis – ma ei ole tutvunud kõigi sisekorraeeskirjadega, ma arvan, et ministrid

Ma arvan, et kui me räägime Politsei‑ ja Piirivalveametist, siis kuigi need küsimused siin [keerlevad] vaktsineeritute ja mittevaktsineeritute ümber, peamine probleem on ikkagi palgad, töötasud.

palgad on nii väikesed, et uusi inimesi ei tule tööle. Põhimõtteliselt toimub selline kärpimine, et keegi otsust tegema ei pea, aga kuna raha juurde ei ole antud, siis need asjad juhtuvad ise. See toob kaasa selle, et selles ametis toimuvad pidevalt kogu aeg mingid reformid, sest inimesi on puudu, aga keegi peab seda tööd tegema ja siis mängitakse kogu aeg asju ümber. Need regionaalselt

Ma arvan, et te kindlasti olete juba tutvunud õppetundidega Ukrainast, ja seal ei ole vaktsineerimine ja mittevaktsineerimine mitte mingi faktor. Inimesed hukkuvad pommide, mürskude, kuulide tõttu. Nii et ma aktsepteerin, et tookord, kui see teema kerkis, oli hirmu ja ebaselgust palju, tehti valesid otsuseid. Aga otsuseid saab ümber teha

[on tõesti], see käib selle probleemi lahendamise juurde. Minu tänane soov on tõsta politseinike palka 17,5%, et nad järgmisel aastal saaksid kindlasti [Eesti] keskmise palga ja sealt edasi liikuda 1,2

Aga et koolitustellimust suurendada, selle eeldus on see, et palkasid tuleb suurendada. Lihtsalt väga kahju on, et need hüpped tuleb praegu kriisi ajal

kui ministrile ja valitsusele suur väljakutse. Pole ju saladus, et vähemalt kolmandat kuud järjest oleme inflatsioonilt olnud Euroopa Liidus kõrgeimal kohal ja see ulatab juba 25%‑ni. Me ei saa siin rääkida palgakasvust, me pigem räägime sellest, et kui palju inimene aasta jooksul vaesemaks jääb. Veerandi võrra jäävad inimesed vaesemaks.

siis ära looda, et sulle paari minuti jooksul keegi vastab. Seal lihtsalt ei ole töötajaid. Nii et ühel pool traati inimesed võitlevad elu eest ja teisel pool traati ei ole kedagi, kes vastab ja koordineerib seda tegevust, et inimene saaks kiiresti abi. Kui kaugele me võime selle riigiga selliselt minna? Lauri Läänemets, palun! Aitäh! See on hea küsimus. Tegelikult aus oleks küsida, kuidas me sellisesse olukorda oleme jõudnud. Aga teine aus küsimus on tõesti see, kuidas me sellest olukorrast välja tuleme.

et palgatõus tuleb, ja ma olen täiesti kindel, et me jõuame sellisele kokkuleppele, et see palgatõus on suurem, kui varasematel aastatel on olnud. Täpsest numbrist on vara rääkida, me pole veel kõiges kokku leppinud.On On ka teisi asju, mida me valitsuses teeme ja mis tegelikult aitavad ka päästjaid, politseinikke, päästekorraldajaid ja teisi inimesi, kes sisejulgeoleku valdkonnas töötavad. Näiteks tulumaksuvaba miinimumi tõstmine.

Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume kuuenda küsimuse juurde. Selle esitab Rene Kokk, vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on Euroopa Kontrollikoja liikmekandidaadi esitamine. Rene Kokk, palun!

hinna poolest, siis te jätsite ütlemata, mitmes me oleme Euroopa Liidus palgataseme poolest ja mitmes me oleme inflatsiooni poolest. Neid asju peab vaatama kompleksis, et aru saada, mis seisus tegelikult Eesti riik ja rahvas on. Aga tulles nüüd selle küsimuse juurde, ei ole vast eestlast, kes ei oleks praegu selle kontrollikotta määramise saagaga ühte- või teistpidi kursis. Küsingi, kas teie arvates on see õige ja näeb ka välja õige,

ametisse nimetatava kandidaadi läbi, ilma et koalitsioon seda toetaks. See ei tundu nagu õige. Tahaks teie seisukohta selle koha pealt. Ja küsin veel: kas oli ka teisi kandidaate, kelle sobivuse üle valitsuse liikmed arutlesid ja hääletasid, kes

Sellepärast ma tõingi selle näite. Ega ma sellega ei ütle, et meil probleeme ei ole. Miks me muidu teeme kõiki neid energiatoetusi ja üritame inimestel aidata selle talve üle elada, kui see ei oleks probleem. Aga näite selle kohta, et tegelikult 22 riigil Euroopas on elektri hind kõrgem kui meil, tõin lihtsalt illustreerimaks, et see ei ole mitte ainult Eesti probleem, vaid see on kogu Euroopa probleem. Ja ütlesin veel kord ka seda, mida Putin ise on [tunnistanud], et ta kasutab energiat Euroopa vastu vastu relvana, lootes, et me selle all murdume.Nüüd aga tulen teie küsimuse juurde. On sellised poliitilised ametikohad, näiteks nagu ministrikohad

Või teistpidi võib ju öelda, et avalik konkurss on valimised. Mina toetan küll seda, et ministritena töötavad inimesed, kes on saanud Riigikogult või inimestelt Riigikogu [kaudu] mandaadi või siis plaanivad seda mandaati küsida. Mis ei tähenda seda, et [kandidaat] ei võiks tulla väljastpoolt. Mida ma tahan sellega öelda, on see, et need on poliitilised kokkulepped. Nüüd koalitsiooni sõlmimisel oli meil kokkulepe, et kontrollikoja audiitori me otsustame häälteenamuse teel valitsuses. Tõesti, valitsuses tavaliselt tehakse otsuseid konsensusega ja seda me oleme siiamaani See oli üks asi, milles me leppisime kokku, et seal me hääletame, ja täpselt nii me ka tegime. Me hääletasime. Kõik see kandidaadi esitamine, kandidaadi valimine on käinud vastavalt reeglitele, seda on kinnitanud nii riigisekretär kui riigikontrolör. Jah, varasemalt on olnud selle ametikoha täitjad Isamaa Erakonnast, nüüd on selle kandidaat Reformierakonnast. See vahe on. Ja see seletab ka, miks Isamaa ei saanud selle kandidaadi poolt hääletada, kuna sellel ametikohal hetkel on Isamaad esindav

palun! Aitäh! Ma võin teile kinnitada, et valitsus on töövõimeline ja me suudame otsuseid vastu võtta konsensusega. Tõesti, kui me selle koalitsiooni panime, siis me võtsime endale erakordselt ambitsioonikad eesmärgid. Kõikides valdkondades on meil suured plaanid ja paraku

et rohkem taastuvenergiat pääseks turule ja oleks võimalik tegelikult hindu allapoole tuua. Nii et jah, meil on väga töised päevad, arutame riigieelarvet, riigi eelarvestrateegiat. Valitsus töötab nii, nagu üks valitsus töötama peab. Nüüd, nagu ma ütlesin, see oli üks otsus, mille puhul meil oli kokkulepe, et seda me hääletame. Arusaadavalt Isamaal olid teistsugused vaated, aga see oli ette teada ja sellel põhjusel me olime kokku leppinud, et me selles küsimuses hääletame. Millest me peame kõik aru saama, on muidugi see, et märtsis on tulemas valimised, ilmselt see on teile ka väga hästi teada. See tähendab seda, et pinged nii siin Riigikogu saalis kui ka valitsuses kindlasti saavad olema, me oleme kõik üksteisele konkurendid. Minu jaoks on oluline, et me kokkuvõttes ikkagi kokkulepetele, otsustele jõuame, sest raskel ajal, nagu meil praegu on, on ülioluline, et me need otsused teeme. Mul on hea meel tõdeda, et me tõesti oleme otsuseid teinud, kas või energiatoetuste kohta, mis aitavad inimesi sellest raskest talvest üle. Need otsused on meil juba vastu võetud. Need asjad hakkavad kehtima 1. oktoobrist tehtud arvetele, et inimesed saaksid leevendust, ja kehtivad terve kütteperioodi jooksul. Samamoodi on menetluses perehüvitiste seaduse [muutmine], mis peaks lastega peredel aitama kuludega toime tulla.

kuhu on lisandunud võrgutasu ja taastuvenergia tasu. Mitmendal kohal Eesti siis asub? Kaja Kallas, palun! Kaja Kallas, palun! Aitäh! Jällegi: ma ei toonud seda näidet mitte sellepärast, et eitada, et meil on probleem. Ei, ma ei eita seda. Probleem on olemas. Ja tõesti, hea, et te juhite tähelepanu, tõesti on võrgutasud ja muud, mis on ka teistes riikides muide palju kõrgemad kui meil. Nii et jah, see hind võib olla veel kõrgem, kui me vaatame puhtalt seda hinda, mida me näeme börsil. Aga veel kord, meil on käimas energiasõda, me peame sellega Euroopa tasandil

ja siiski selle kõige juures kõik riigid tegelevad sellega, et mõelda, kust ka elektrit kokku hoida. See suur üks tund, kui elekter oli 4000 eurot megavatt-tunni kohta, siis kuna inimesed on sellest niivõrd teadlikud, ettevõtjad on teadlikud, siis siis sellest madalamast hinnast lahutas meid ainult 2,4 megavatti. Ja kuna kõigil oli nii suur hirm selle suure hinna suhtes, siis inimesed sel hetkel tõmbasid isegi välja oma külmkapid ja tänu sellele me hoidsime kokku 100 megavatti. (Saalis räägitakse midagi.) Ehk siis tegelikult meil on see võimalus.

Võib-olla lasete vastata teisele Riigikogu liikmele, kui ma vastan küsimusele. Ühesõnaga, veel kord: ma ei eita, et see on probleem ja sellepärast me neid toetusi ka teeme. Aga miks ma ütlen, et ka Euroopa Komisjon tuleb ettepanekuga elektritarbimist vähendada 10% või 15%? See on just selleks, et tegelikult pakkumine ja nõudlus saaksid kokku teises kohas.

Aitäh! Sellega ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kaheksanda küsimuse juurde, mille esitab Riigikogu liige Tõnis Mölder, vastab siseminister Lauri Läänemets ja teemaks on politseinike ja päästjate palgad. Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Tõesti, eile siin maja ees päästjad, kes protestisid, rõhutasid mitu korda, et tegemist ei ole nende puhul mitte palganumbriga, vaid naljanumbriga, mis neile igapäevaselt või igakuiselt kontole laekub.

on läinud pikaks, sest pole lihtsalt inimesi, kes võtaksid teisel pool toru vastu. Seda kummastavam oli eile näha, et maja ees piketeeris koos päästjatega ka siseminister Lauri Läänemets. Kohati tundus see natukene mitte isegi naljakas, vaid kurb: minister piketeerib justkui valitsuse vastu, olles ise selle valitsuse minister, kes peaks seisma päästjate eest.

kui ka politseinike palka? Ma tahaks siin konkreetset numbrit teada. Ja palun ärge rohkem rääkige sellest, et eelmine valitsus või üle-eelmine valitsus on jätnud midagi tegemata. Ma tahaksin ka eelmist valitsust kiita. Eelmine valitsus tõstis siseturvalisuse töötajate palka kokku ligemale 11,7 miljonit eurot, mis tähendab seda, et päästjate miinimumpalk tõusis kuskil 12% ja päästekorraldajate miinimumpalk 5% ja politseinike palk samamoodi. Nii et tegelikult jutt sellest, et eelmine valitsus on jätnud midagi tegemata ja teie justkui peaksite selle töö ära tegema – ei, mina tahan saada vastust, mis tööd teie teete ja kelle eest teie seisate. Lauri Läänemets, palun! Aitäh! Jaa, ma käisin eile päästjate juures. Kui inimesed avaldavad meelt, neil on mure, siis ma arvan, et valitsus peab kuulama. Käisin, kuulasin, rääkisin. Olen kohtunud päästjate ametiühinguga ka varasemalt, ma toetan nende püüdlusi, me suhtleme. Ja ma arvan, et nende nõudmised ja soovid on ausad. Ja üldse ametiühingu tegevus on väga oluline. Ka palgaläbirääkimistel me näeme, kui oluline on, et teatud valdkonnas oleks olemas ametiühing, kes kõigi töötajate eest seisab, et töötajad üksi ei

Me vaatame, kuhu me välja jõuame. Ma olen täiesti kindel, et päästjate palk tõuseb. Täiesti kindel olen! Olen ka koalitsioonipartneritest aru saanud, et neilegi on see oluline. Mis number täpselt olema saab, seda ei ole võimalik enne ette ennustada, kui läbirääkimised pole lõppenud. Ent mina päästjate eest seisan. Aga me ei saa mööda minna sellest, et me korra vaatame, mis siis varasemalt tehtud on. Ma tahaksin osutada mõnele olulisele probleemile. Jah, hea on küll avaldada praegu mulle seda survet, et lahenda nüüd ära need asjad, mis teil eelmine kord ise tegemata jäid. Vabandust, ma ei mõelnud teid konkreetselt, lihtsalt utreerin.

Selle hind on see, et tegelikult valitsusepoolne eraldis oli 5% [kasvu], ülejäänud raha tuli sisemistest ressurssidest. Ma võin öelda, mida see tähendab, sisemised ressursid. See tähendab seda, et ennetustöö tegijaid on Eestis täna oluliselt vähem. Sisemiste

Seda tähendab sisemistest ressurssidest raha otsimist [nii praegu] kui ka varasemalt. Ja tõesti, ma proovin varasemalt nii-öelda tehtud tööd ja koju toodud võite, mida ma siin kirjeldasin, kuidagi nagu heastada. Aitäh!

luges seda kuidagi enesekohaseks ja nagu kuidagi selles sõnas ennast ära tundis. Kui see nii oli, siis ma väga vabandan tema ees. Aitäh! Rohkem küsimusi

Eks te olete selline tubli Eesti sportlane, kes läheb alati medalit võitma ja kui tagasi tuleb ilma medalita, siis ütleb, et on hea lähtekoht, kust edasi minna järgnevatel aastatel. Ma siiski küsisin teie käest konkreetset numbrit, mis läheb see palgatõus maksma. Ja miks ma seda küsisin, mis mind teeb mis mind teeb murelikuks, on see, et riigieelarve defitsiit läheb järgmisel aastal üle 3,5% SKP‑st ja tegelikult sinna sisse ei ole arvestatud kõiki teie valitsuskoalitsiooni lubadusi. See teeb mind selles mõttes murelikuks, et kas te kavatsete täita ainult ühe kolmandiku valitsuskoalitsiooni lubadustest või te tegelikult ei täida mitte midagi. Ega tegelikult, olgem ausad, teie erakonna lubatud riigi keskmise pensioni eest hooldekodukoht seda ju ei tule järgnevatel aastatel. Me teame ka seda, et elektritoetusi ettevõtjatele ei tule. Me teame seda, et peretoetused sellises mahus, nagu parlament kevadel soovis ja jätkuvalt täna soovib, ei [rakendu] ka järgmisel aastal. Me teame seda, et kaitsekulutused pikas perspektiivis on pigem langustrendis kui tõusvas trendis. Need on probleemid, millele on vaja leida katteallikaid. Aga ma olen nõus, et päästjate-politseinike palgad

Aitäh! Need küsimused mulle väga meeldivad – õiged suunad. Summa peaks olema, kogusumma, mida me küsime praegu, on 24 miljonit eurot. Ja ma võin teile kinnitada, et hooldekodukoha tasumisel riik tuleb appi.

nii, ma olen sellel seisukohal, et päästjad, õpetajad, kultuuritöötajad ja politseinikud ei peaks üksi kinni maksma riigikaitsekulusid. Aga me tegelikult osaliselt oleme täna selles olukorras. selles olukorras. Me oleme võtnud vastu väga olulisi otsuseid, et me panustame riigikaitsesse. Eelmised valitsused on seda väga hästi teinud ja meil on plaan seda teha, aga kui on vaja riigikaitsesse panustamiseks osta

Ma enne ei saanud piisavalt põhjalikke vastuseid. Ma olen täiesti nõus, et nii politseinike kui ka päästjate palgad ilmselgelt on liiga madalad ja see on ka üks põhjuseid, miks ei ole sinna meeletult suurt tungi. Aga ma tuleksin tagasi selle teema juurde, et tänasel päeval ju politseipeadirektor Elmar Vaher endiselt nõuab vaktsineerimist. See omamoodi ju pärsib ka tööle asumist, see on vaktsiinisund. Teie vastasite mulle, et nemad lähtuvad seadustest ja kõik on korrektne. Palun nimetage mulle konkreetselt see seadus, mitte mingi korraldus või asi, vaid konkreetne seadus, mis annab õiguse tööle asumise tingimuseks seada vaktsineerimise kohustuse. Ma Ma saadan teile selle seadusandluse kirjelduse. Ma ei oska kahjuks peast nimetada kõiki seadusi, aga võin öelda seda, et

Eestis on väga palju teisi ameteid või töökohti, kus selliseid riskianalüüse on tehtud. Seda ei ole meil keegi siiamaani … Või võib-olla on ka vaidlustatud, aga tõesti see seaduse raamidesse jääb. Mis on need täpsed seaduse paragrahvid, ma saadan teile selle [info].

Väga suur osa Eesti ettevõtetest seda talve nende energiahindade juures enam üle ei ela. Toidutööstus karjub appi, ütleb, et Eesti ei suuda toidutootmist talvel Teil on suured plaanid, millest te siin rääkisite enne ühele küsimusele vastates, aga kõik need suured plaanid sõltuvad sellest, kas riigieelarves on raha. Ma kinnitan teile, et kui oktoobriks või hiljemalt novembri alguseks ei ole ka ettevõtjatele energiatoetuste mehhanismi välja mõeldud, siis tuleb Eestis selline pankrottide laine, mida pole nähtud aastast 2009. Minu küsimus ongi, kas valitsuses on valmis lahendus, kuidas päästa Eesti ettevõtlus pööraste energiahindade käest. Me võime ju inimestele teha soodustusi elektriarvete maksmiseks ja jagada toetusi, aga kui inimestel enam tööd ei ole, siis ei suuda nad maksta elektriarveid ka soodushindade juures. Nii et veel kord: kas valitsusel on plaan, kuidas aidata Eesti ettevõtlust? See on võtmeküsimus praegu, sest ka riigieelarves ei ole aastal 2023 enam raha, kui meil on pooled ettevõtted pankrotis. Kaja

Oleme kogunud ettevõtetelt tagasisidet, kuidas nad tahaksid aidatud saada. Seal lähevad muidugi [arvamused] väga palju lahku, sest väga paljud ettevõtted, pooled

tihti isegi nullhinnaga, siis teised maksid natuke kõrgemat hinda, selleks et seda riski ei oleks. Nüüd need ettevõtjad tunnevad, et kui minnakse appi nendele, kes oma hindu fikseerinud ei ole, siis see on ebaõiglane. Neile seda kõrgemat hinda, mida nad maksid oma hindu fikseerides, mitte keegi kinni Mida me teeme? Esiteks, me oleme teinud selle, et me oleme loonud LNG vastuvõtu võimekuse, et meil oleks gaasi. Kõik peaks praegu täiesti selle plaani kohaselt minema ja novembris valmis

terve rida ettevõtteid on otsustanud oma energiaallikad vahetada odavamate vastu ja ka mina olen palunud Keskkonnaametil liigutada kiiresti, et need otsused saaksid kiiresti tehtud, et see ei jääks kuidagi riigi taha ja nad saavad oma energiaallikad, näiteks maagaasi vahetada näiteks maagaasi vahetada odavamate vastu. Lisaks on Maaeluministeerium teinud investeeringutoetuse toiduaine‑ ja joogitööstusele. Jätkuvalt kehtib ka COVID‑i kriisis kokku lepitud madalam aktsiisimäär vedelgaasile, vedelgaasile, eriotstarbelisele diislikütusele, kergele kütteõlile, raskele kütteõlile, põlevkivikütteõlile, maagaasile, mootorigaasile. Seda kõike me juba teeme. Nüüd ...

natukene puudulikud andmed. Aga tahaks konkreetselt teada ikkagi. Praegu oli palju toredat juttu, aga mis kuupäevast alates on Eesti ettevõtjatel [alust] oodata seda, et nad saavad osta kas fikseeritud hinnaga, hinnalaega või universaalteenusena – vahet ei ole –, aga mõistliku hinnaga elektrit? Ettevõtjatele, ma arvan, ei meeldi selline sooja jutu puhumine. Nad tahavad konkreetset aega, et teha oma plaane, kuidas vastu pidada. Teil kindlasti kindlasti peab olema ju mingi plaan valitsuses. Ma ei tahaks uskuda, et ei ole. Aga praegu tundus küll, te mingeid konkreetseid tähtaegu ei öelnud, millestki ei rääkinud. Mis ajaks ettevõtjad võivad loota, et tuleb ka nende jaoks mingi pakett või lahendus, et nad saavad hakata ostma mõistliku hinnaga elektrit, et nad ei pea oma uksi või tootmist kinni Aitäh! Eks ettevõtete puhul peab muidugi vaatama, et ettevõtted oleksid konkurentsivõimelised ja konkurentsivõimelised võrreldes ka teiste riikide ettevõtetega. Loomulikult me peame tegema kõik selleks, et võimalikult vähe oleks pankrotte. Aga ma ei saa seda kindlasti öelda,

ka seda, et kui meil on suured energiamahukad ettevõtted – ja meil on olemas nimekirjad [ettevõtetest], kus tegelikult võib-olla töötajaid ei olegi nii palju –, siis teatud juhtudel võib-olla on isegi mõistlikum, et need suured energiamahukad ettevõtted mõneks ajaks panevad ennast kinni, selleks et kõik teised saaksid odavamat elektrit.

Ja nüüd palun lisaküsimus, Kert Kingo! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! Ma kuulen siin igasuguseid soovitusi, osad tunduvad lausa uskumatud. Samal ajal kui Eesti Energia kulutab meeletult energiat krüptokaevandamisele, on teie soovitused sellised, et lülitada näiteks külmutuskapid välja. Kas te olete mõelnud, kui tootjad, toiduainete tootjad näiteks – toit on meil esmatarbevajadus – lülitavad külmutuskapid välja, sealihatootjad näiteks või teiste toiduainete tootjad? Samamoodi te "Esimeses stuudios" eelmisel nädalal märkisite ja nüüd märkisite just eelmisele küsimusele vastates, et tootmisettevõtted peataksid oma tootmise. Mina sooviksin teada. Selle tootmise peatamise tulemusena väheneb ju näiteks toiduainete tootmise maht. Kuidas valitsus kavatseb selle puudujäägi katta? Kust nad võtavad selle puudujääva toidu siis inimeste jaoks? Kaja Kallas, Aitäh! Mina ei ole soovitanud külmkappe välja lülitada. Ma olen toonud seda näitena, et sel hetkel, kui elektri hind oli väga kõrge, paljud inimesed seda tegid. Selle tulemusena, et seda tehti nii massiliselt

kui oleks börsil olemas ka selline võimalus. Ja sellise ettepaneku me oleme teinud, et kui börsihind läheb lukku – järgmise päeva kella kolmeks peab minema lukku, kõik teevad oma pakkumised – ja on selge, et sellest jääb puudu 2,4 megavatti näiteks, nagu juhtus selle 4000-eurose tunnihinna puhul, siis kõik saavad 15 minutiks teha uued pakkumised, kui palju nad suudavad kokku hoida. Ja selle tulemusena, kui oleks olnud selline võimalus, oleks hind olnud 1000 eurot megavatt-tunni kohta selles tunnis. Ma ei

Muide, külmkappide väljalülitamisest veel. Soome on ka andnud soovitused, kuidas elektrit kokku hoida. Soome ajakirjanduses üks poeomanik rääkis, et tema tegi oma poe külastajate hulgas küsitluse: kas teile on okei,

Ja inimesed ütlesid, et jah, me oleme nõus, et me ei tarbi talvel külmi jooke. Ilmselt Soomes saab need ka lumme lihtsalt panna. Aga põhimõtteliselt, miks ma neid näiteid toon? Ma toon neid näiteid sel põhjusel, et lihtsalt näidata, et on palju võimalusi, kui inimesed mõtlevad kõik kaasa. Loomulikult, meie tegeleme omalt poolt sellega, et neid hindu alla tuua. Me tegeleme sellega, et inimesi aidata erinevate toetustega see raske talv üle elada. Aga ma tõesti palun, et te ei naeruvääristaks sellist tervet talupojamõistust olukorras, kus me oleme energiasõjas. Energiasõjas oleme me kõik ja me peame vaatama, mida me saame teha selleks, et ka kaasa aidata.

istungi juhataja kutsuks mitte korrale, aga manitseks valitsuse liikmeid. Meid jälgib väga palju inimesi, kellel on siiras mure selle pärast, kas toitu jätkub, teenuseid jätkub, kaupasid jätkub. Kui küsimus on, mis on valitsuse plaan, kuidas nad kavatsevad tootmiste peatamise ajal puuduolevad kaubad asendada ja peaminister räägib hoopis muul teemal, siis see ei ole lugupidav meie inimeste ja meie elanike suhtes. Äkki tuletaksite meelde, et valitsus vastaks esitatud küsimustele. Aitäh! Aitäh! Istungi juhatajana ma kindlasti ei sekku ei küsimuste ega vastuste sisusse. Küsijad küsivad ja vastajad vastavad nii, nagu nad seda õigeks peavad. Küll ma sekkun siis, kui ei ole sõnakasutus õige või austav või on siin saalis liiga suur lärm. Aga nii nagu ma vist vastasin teie ühele eelnevale protseduurilisele küsimusele: ma jagan seda positsiooni, et kui küsitakse, siis tuleb ka küsimusele

Selle esitab Taavi Aas, Riigikogu liige, vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on valitsusliikmete tegevus. Taavi Aas, palun! Aitäh, hea juhataja! Austatud peaminister! Lugesin eile ERR‑ist Keit Pentus-Rosimannuse vastuseid ERR‑i intervjuus. Ja seal ta ütleb, et dokumente tema esitamiseks Euroopa Kontrollikotta valmistati ette tema teadmisel ja ka ilmselt ajal, kui ta ei olnud mitte lähetuses, vaid tööl ministrina. Kas teie olete sellest teadlik? Kaja Kallas, palun! Kaja Kallas, palun! Aitäh! Teate, kui ma nägin, et teie küsite valitsuse liikmete tegevuse kohta, siis mulle tuli meelde see aeg, kui te olite ise valitsuses ja mina pidin kogu aeg teilt kui valitsuse liikmelt küsima, millega te tegelete, härra majandus‑ ja taristuminister. Sellepärast et need teemad, mis olid teie valdkonnas, olid kõik hoidmata – energiakriis, kõik sellised mured. Ja tõesti oli nii, et ma mitte ainult ei pidanud seda suuliselt küsima, vaid ma pidin teile saatma ka kirju, et millega millega te tegelete. Nii et ma vaatasin, et ohoo, nüüd meil on kuidagi rollid pöördunud, te hakkate küsima minu käest valitsuse liikmete tegevuse kohta. Aga loomulikult ma hea meelega

põhjalikult selgitas energeetikaküsimusi. Ja on Kristjan Järvi, kes tegeleb selle universaalteenusega. Ma tõesti mõtlen, et mul on rõõm ja au nende inimestega koos töötada, sest nad tegelevad just valdkonnaga, millega nad tegelema peavad. Aga nüüd teie küsimuse juurde. Kontrollikoja [liikme] otsustab valitsus. Teie erakonna esimees on viidanud sellele, et mina olen ka temaga kontrollikoja liikmest rääkinud, siis kui teie veel olite valitsuses. Nii et jah, ma olen rääkinud seda eelmise valitsuse ajal, palunud seda ette valmistada, ja nii ma tegin ka selles valitsuses. valitsuses. Jah, see on kõik minu täiel teadmisel ja tõesti niimoodi me kokku leppisime. Hääletusega me selle ära otsustasime. otsustab valitsus. Ei otsusta ükski minister eraldi, vaid otsustab valitsus, kes on kandidaat. See kandidaat esitatakse Euroopa Parlamendile, kus ta peab läbima kuulamised. Euroopa Parlament hääletab ja annab oma soovitused Euroopa Liidu Nõukogule ja Euroopa Liidu Nõukogu siis lõplikult otsustab, kes Euroopa Kontrollikoja liikmeks saab. Selliselt see protsess käib. Palun Palun täiendav küsimus, Taavi Aas! Ja teen ka ühe täpsustuse. Ma arvan, et nimi, mille peaminister soovis öelda, on Kristjan Järvan. Taavi Aas, palun! palun! Aitäh! No ma saan aru, et ebameeldiv küsimus ja sellele ei saa otse vastata, tuleb hakata rääkima kõigest muust, aga mitte sellest, mida küsiti. No energeetikast. No räägime energeetikast. 2019 tegi valitsus, sealhulgas ka tollane majandusminister Taavi Aas otsuse, et põlevkivijaamad peavad tööle jääma. Ma mäletan väga hästi meie koalitsiooniläbirääkimisi, kus Reformierakond oli selgelt seda meelt, et põlevkivielektrijaamad tuleb võimalikult kiiresti kinni panna. Aga see selleks. Nüüd te rääkisite tõesti, et protsessist te olite teadlik. Mina küsisin, kas te olete teadlik sellest,

Kas ma olin teadlik, et materjale valmistatakse ette? Jah, sellepärast et ma olin palunud materjalid ette valmistada. Ent see on huvitav, et teie olete selle endale teemaks võtnud. See on pisut See on pisut kummaline tõesti. Meil on ametikohad, mis lepitakse kokku valitsuskõneluste ajal. Selle juures lepitakse kokku näiteks ka ministriportfellide jaotus. See on tavaliselt teema, mis huvitab eelkõige ajakirjandust väga palju, kes mis portfelli saab. Aga tõesti me teeme seda kõige viimases järgus.Portfellid on ka Euroopa Kontrollikojal ja Euroopa Komisjoni volinikel. Need on sellised kohad, mida valitsus otsustab. Ja tõesti, materjalid valmistatakse ette. Valitsuses käib kõik vastavalt valitsuse töö reglemendile. Antud juhul kuulati ära ka riigikontrolöri seisukoht, nii nagu seadus ette näeb. Tõsi, Euroopa Komisjoni voliniku puhul on ette nähtud reeglid, et teda kuulatakse ka Riigikogu saalis ja ta saab esineda ettekandega. Sellist protseduuri Euroopa Kontrollikoja [liikme] puhul ei ole, aga see ei tähenda, et see ei nõua poliitilist kokkulepet. Ja kuna meil seda poliitilist kokkulepet ei olnud, siis me leppisime kokku, et et me [otsustame] selle häälteenamusega, teades, et Isamaa jääb teistsugusele arvamusele. Sellise otsuse me tegime, hääletasime ja saime selle kandidaadi nimetatud. Nii et nüüd on kõik Euroopa Parlamendi käes, kes peab läbi viima kuulamised ja ka otsustama, kas Eesti

Teie valitsus viis läbi meeletut vaktsineerimiskampaaniat. Ja tulemus oli see, et sellel kevadel me pidime menetlema vaktsiinikahjustuste hüvitamise fondi loomist ja koostama ka nii-öelda reglemendi, mismoodi on võimalik taotleda hüvitamist. See tähendab seda, et nende vaktsiinide [puhul], mida te oma rahvale peale pressite ja osa [inimesi] sundisite süstima, ei ole konkreetselt ja selgelt uuringute tulemuste põhjal leidnud kinnitust, et nad on ohutud. Nüüd olete jälle alustanud uut vaktsineerimiskampaaniat. Turule on tulnud kaks vaktsiini, üks on Comirnaty ja teine on Spikevax. Ma vaatasin nende vaktsiinide uuringuid. Need on muuseas kättesaadavad igalt poolt. Selgub, et genotoksilisuse ja kartsinogeensuse uuringuid ei ole tehtud. Arvatakse vaid, et vaktsiinidel ei ole selliseid omadusi. Arvatakse! See on ennekuulmatu! Selgituseks nii palju, et esimene nendest võib tekitada vähki ja teine põhjustab vähki.Ja

endal ja teie valitsusel ei valuta süda selle pärast, et te propageerite inimesi süstima aineid, mille kohta ei ole uuringud lõplikult teostatud? Aitäh! imetlen muidugi, kuidas teil on ekspertiis igas valdkonnas. Tõesti, te justkui esinete siin täiesti meditsiinieksperdina. Aga teid kuulates ma mõtlen, et kui ma võtan lahti ravimi infolehe ja seda loen, siis mul tuleb alati õudus peale, sellepärast et seal on nii palju erinevaid kõrvaltoimeid, mis iga ravimiga võivad kaasa tulla. Mina ei ole seda ... Nii? See ongi

Ma siis jätkan. Tõesti ei ole mina neid asju lugenud. Ja kui te soovite konkreetseid vastuseid, mis puudutavad vaktsineerimise hetkeseisu, siis meil on tervise‑ ja tööminister valitsuses, kelle vastutusvaldkond see on ja kellele te saate neid küsimusi esitada. Aga alati on hea, kui te annate ette teada, millest te tahate rääkida, siis saab ka ette valmistada. Kui te ütlete, et küsite valitsuse liikmete tegevuse kohta, siis on suur mõistatus, mille mille kohta küsimus olla võiks, milleks peab täpselt ette valmistama. Ma saan aru, et see on selline kaval viis võtta mind vahele ja öelda, et näete, te ei tea. Aga kui te tõesti tahate vastuseid, siis neid tasub küsida, andes [teema konkreetselt] inimeste käest, kes konkreetselt vastavad.Aga selle kõige juures ma tahan öelda, et mina ei ole meditsiiniekspert, aga ma usaldan neid, kes on meditsiini õppinud kaheksa aastat või rohkem. Ma usaldan eksperte selles küsimuses, usaldan teadlasi, kuulan neid, mis on need soovitused. Seepärast meil on ka valitsuse juures teadusnõukoda, kes töötab töötab läbi kõik need uuringud. Just selle ekspertiisiga, mis neil on, suudavad nad seda uuringut, mida mina loeksin täpselt nii, nagu ma loen ravimite infolehte,

punktini, kus Helle-Moonika millegi eest vabandab. Ma ei saa aru, kas ta ütles "idioot" Kert Kingole või Kaja Kallasele või äkki teile, Jüri Ratas. Ma lihtsalt tahtsin küsida, kas infotunni formaat ongi selline, et lõuatakse, et keegi on idioot, ja pärast siis me peame tuhnima stenogrammis, et teada saada, mis siis tegelikult toimus. Olge kena, palun aidake mind! Aitäh, Esimene aitamine on see, et sellele ma reageerisin ja ütlesin, et kui ka mikrofon ei ole sisse lülitatud, siin saalis peab olema austav ja viisakas kõnepruuk. Teine aitamine on see, et kui te tahate teada, mis infotunnis juhtub, siis tuleb infotunnis kohal olla. Ma ei saa teile hakata selle järgneva kümne minuti jooksul ringi jutustama 14. septembri infotundi, mis on nüüdseks kestnud juba 1 tund 50 minutit ja 6 sekundit.

Aitäh, juhataja! Lugupeetud peaminister! Te olete ilmselt hästi kursis nende juhtumitega, mis on siin pärast Venemaa agressiooni algust leidnud]. Mõned inimesed on süüdi mõistetud väärteo korras, mõnede vastu on isegi kriminaalmenetlus alustatud seoses vaenu õhutamise ja agressiivse sõja kaitsmise õigustamisega. Ma toon ühe näite Narvast. Üks Narva elanik kuulutas videos Vene lipu taustal, Vene hümni mängimise taustal: taustal: täna Ukraina, homme Eesti. Ja ta ütles, et Narva tervitaks Vene vallutusarmeed avasüli ja tema hinnangul jõuaksid Vene väed kahe tunniga Tallinnasse. Kutsun üles leidma Eestis fašistlikke monumente ning nende kallal vandaalitsema, ütles mees videos. Neid juhtumeid on Kohtla-Järvel, kus ähvardati peaministrit isiklikult, ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Minu küsimus on selline.

keskpärane rahatrahv või siis kümme päeva aresti. Vanadele sulidele kümme päeva aresti – see on mitte midagi. See on nagu kodus viibimine. Aga mida nad kardavad, fašistliku riigi, nagu nad seda nimetavad, elamisloast ilmajäämine. Kas me ei võiks rakendada sellist meedet, mis neile üldse ei meeldi, ja võimaldada neil selle nende

Esiteks ma tahan meelde tuletada, et me oleme ka infosõjas. Ja kui ma sain õigesti aru sellest irooniast, kui te ütlesite "fašistlik riik" Eesti kohta, siis seda irooniat ei pruugi mõista Vene Föderatsioon, kes selliseid klippe võib ära kasutada. Ma igaks juhuks ütlen,

valitsus.Aga seda muret ma absoluutselt jagan. 9. aprillil me võtsime Vabariigi Valitsuses vastu määruse, millega me kehtestasime piirangud Venemaa ja Valgevene kodanikele lühiajaliseks Eestis töötamiseks ja tähtajalise elamisloa või viisa andmiseks. Me piirasime oluliselt elamislubade väljaandmist. 30. juulil juulil Vabariigi Valitsuse määrusega me kehtestasime piirangud Venemaa kodanikele, kes taotlevad viisat või tähtajalist elamisluba Eestis õppima asumiseks. Ja nüüd, 18. augustil tegime veel piirangu, mis puudutab viisakeeldu. Neid elamislubasid on välja antud, kui me vaatame Vene kodanikele pikaajalise elaniku elamisloa

Õiget numbrit ma praegu ei leiagi. Aga ma ütlen, palju on praegu kehtetuks tunnistatud puhtalt selle aasta jooksul. Kehtetuks Kehtetuks on tunnistatud 568 elamisluba, nendest 491 tähtajalist elamisluba ja 77 pikaajalise elaniku elamisluba.Need juhtumid, mis te tõite välja, on tõesti väga häirivad. Küsimus on selles, et meil on tegelikult Riigikogu poolt vastu võetud seadus, mis keelab agressiooni õigustamise või agressiooni sümbolite kasutamise. Ja seal on ette nähtud karistused, mis võivad tunduda tõesti

ja selline võimalus peaks olema, kui sa Eesti Vabariigi seadusi oluliselt rikud. Julgeolekukaalutlustel on meil õigus neid elamislubasid kehtetuks tunnistada, aga loomulikult, meil on õigusriik, me peame toimima vastavalt reeglitele. Aitäh! Ja nüüd üks täiendav või, vabandust, mitte üks, vaid täiendav küsimus. Anti Poolamets, palun! Suur tänu! Väga hea meel on kuulda, et see on ka teie arvates tõsine teema. Ja hea meel oli kuulda ka mõningaid numbreid. Ma toonitan seda, et oma küsimuses ma märkisin, et fašistlikuks riigiks peavad meid need, kes ütlesid seda, ehk need väärteo tegijad, kes on selle eest mingi karistuse juba saanud. Aga kõige ohtlikumad on ennekõike siiski need, kes tõepoolest ähvardavad meid agressioonisõjaga, ja nendele minu meelest ei ole Eestis kohta. Ja siin [ei ole vahet], kas nad on seda purjus peaga või kaine peaga teinud.

Nii et mul ongi küsimus: kas te kaaluksite seda ka nende isikute suhtes, kes on kõige räigemaid asju teinud ja väärteokaristuse saanud? See ei ole kahekordne karistamine. Elamisluba pole inimõigus.

tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamiseks. Julgeolekukaalutlustel oleme seda juba teinud. Kui te mõtlete, kas või Reva või Jesakov

teadmiseks, et need otsused on vaidlustatud. Teadaolevalt selle vaidlustamise puhul aitab jällegi kaasa üks Euroopa Parlamendi liige Aga tõesti, need julgeolekukaalutlused on olemas, ent ka julgeolekukaalutlused peavad käima vastavalt reeglitele. Kas see peaks olema karmim praeguses olukorras, kus me oleme sõjas? sõjas? Ma arvan, et kõikidesse nendesse juhtumitesse tuleb väga selgelt sisse vaadata, aga samal ajal öeldes, et me oleme õigusriik. Me peame kõike tegema vastavalt reeglitele. Kui reeglid peaksid olema karmimad, siis seda saab Riigikogu otsustada ja neid reegleid karmistada.